моля, заемете местата си. Възобновявам заседанието.

На първо място ще посоча какви са редакциите, направени от Регионалната комисия, спрямо основния текст по вносител, а те са, както следва:

са обособени две подточки, които иначе съответстват на текста по вносител, но са изнесени в отделни подточки.

е добавила „за да бъдат своевременно и напълно завършени“ и оттам вече продължава „всички започват дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори, за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища“, като Регионалната комисия също така е заличила текста „да бъдат своевременно и напълно завършени“. В последното изречение вместо „в по-предходното изречение“ пише „по изречение първо“.

след „50 на сто от всички“ и преди „финансови задължения“ е добавен текстът „сертифицирани преди влизане в сила на решението“. Също така в Правната комисия т. 1 свършва до текста „републикански пътища“, като следващата част от т. 1 е както е по вносител и в Регионалната комисия, а в Правната комисия е изнесена в т. 2

където е добавена думата „единствено“, а иначе няма други промени. В последната точка в последното изречение „заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнение на дейностите по изречение“ Правната комисия предлага текста: „се одобрява предварително с решение на Народното събрание въз основа на доклади, внесени от Агенция „Пътна инфраструктура“ и разгледани от Комисията по превенция и противодействие на корупцията по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ спрямо внесения проект предложенията на Регионалната комисия на Регионалната комисия са най-малки на брой и най-дребни по същество, а тези на Правната комисия са по-сериозни и като бройка, и като съществени изменения, ще направим следното при гласуването: на първо място, госпожо Атанасова, има проект по вносител и два по Комисия. Първо ще гласуваме Проекта на Правната комисия като най широк. Чакайте малко, ще има дебати. Естествено, че ще има дебати, моля Ви. Уточнявам какво ще направим накрая. Първо ще гласуваме Проекта на Правната комисия. Ако той бъде приет, приключваме с това, а ако не бъде, преминаваме към по-малкия по обхват, който е на Регионалната комисия, ако и той не бъде приет, преминаваме вече към най-малкия по обхват, а именно по вносител. Това е. Разбира се, ако има по-добро предложение, насреща съм. Откривам дискусията по точката от дневния ред. За изказване ли? Становище от вносител ли искате? Добре, първо становище от вносител и записвам Тошко Йорданов за изказване след това. Ще дам думата и на Радомир Чолаков – за процедура.

имаме един много заплетен казус, заплетен от колегите от ГЕРБ, разбира се.

– 2019 г. АПИ, която трябва да подписва договори по текущ ремонт и поддръжка, всъщност започва да разширява обхвата на договорите и започва да извършва ново строителство, реконструкция, започва да извършва основни ремонти. По този начин всъщност се заобикаля ЗУТ.

обхвата, се разбира, че последното редовно управление няма да се върне на власт, договорите, които са на стойност 770 милиона, в един момент стават за 3,3 милиарда. Имаме огромен проблем, тъй като в момента ставаме заложник на тези обстоятелства и с решаването трябва да се избира – дали да решим казуса сега, за да може да има пътна поддръжка за предстоящия летен сезон, а и безопасност по пътищата, или да продължим проверката на самите договори. Между другото, в момента има междуведомствена комисия, която е съставена между МРРБ и Министерството на финансите, която проверява самите договори, за да можем да знаем точно какво се е случвало. Въпросът е, че това отнема време, а трябва да се вземе решение. Аз го подкрепям и мисля, че по принцип трябва да се вземе решение. Трябва да се плати някаква част, но много е ключово и важно да има контрол и този контрол да е от Народното събрание, защото тук има прецедент, по който няма как да се излезе без такова решение. Решението сега го взимаме тук и затова трябва контролът да бъде тук, иначе, ако няма да взимаме решение тук, тогава трябва да се търси някакъв друг механизъм за решение на самия проблем. Имаме много решения, които са били взимани в последната една година по някакъв начин – има и доклад между другото, с който може да се запознаете, той е от служебния кабинет, който също показва голяма част от проблематиката, но за да можем да отприщим работата по пътищата за ремонт и поддръжка, ние трябва все пак да вземем някакво решение и разбира се, мнозинството ще го вземе в пленарната зала. Надявам се, както казах, това решение да отпуска средства сега, в предложенията почти във всички варианти да има 50% плащане, но при максимален, строг контрол от Народното събрание. Иначе, ако няма такъв контрол, аз не бих го подкрепил, тъй като това са парите на данъкоплатците, това е публичен ресурс, за който ние няма как да разписваме празен чек заради някой, който си е правил каквото иска в сектора. Благодаря.

това предложение, както и другото предложение, е направено от министър-председателя, от Асен Василев и е редактирано от тяхната сътрудничка Лена Бориславова, Аз бях в Министерския съвет, когато това се случи. Предложението на министъра на регионалното развитие беше тези пари да се отпуснат с решение на Министерския съвет… Министър-председателят и финансовият министър предложиха това да мине през парламента с решение. Беше им предоставено решение. Те го изчетоха, редактираха няколко пъти. Последната редакция беше на сътрудничката Лена Бориславова, след което беше изпратено в Народното събрание, и ние се подписваме като коалиционни партньори. След това започна циркът заради БНБ, и то вече не им хареса. След това има ново предложение – отново от същата света троица, което по някакви неясни причини влезе в Правната комисия. Оттам се надявам някой в залата да обясни дали изобщо е можело да ходи в Правната комисия, да каже тук за корупционните практики, защото се намеква, че е трябвало да има контрол в парламента. Нещо, което всички, които дето аз не съм юрист, взех да разбирам, че това е противоконституционно, защото има изпълнителна и законодателна власт и не е работа на законодателната власт да съдейства като изпълнителна.

Грешка. Лапсус, линк бе. …на финансовия министър и на госпожа Лена Бориславова беше, за да е точно, защото имаме съмнение как са правени тези договори,

Тази комисия така или иначе проверява договорите и щеше да каже от останалите 50% колко процента да бъде изплатено съобразно работата, която са свършили, което на нас ни прозвуча логично коалиционно ние го подкрепихме. Ако нямаше свършена работа, щеше да има даже и обратни санкции. Така че тук няма как да има корупционна схема през МРРБ, колеги, и господин министър-председателят, и господин финансовият министър, които намекват, както и господин Ананиев, че си позволявате някакви реплики. Това е истината. Сега парламентът е изправен и ние като коалиция ставаме за смях на опозицията (шум и реплики от ГЕРБ-СДС), защото сме изправени да приемем или едното решение на министър-председателя, на финансовия министър и на Лена, или другото решение и предложение на министър-председателя, на финансовия и на Лена.

Тъй като ние като коалиция сме подкрепили първото и сме последователни, ще подкрепим първото – говоря това, което господин Настимир Ананиев беше така добър да внесе, с ясното съзнание какво внася. След това малко се разболя и забрави да си разпише доклада, но всеки се разболява, случва се, това е нещото, което ние ще подкрепим, защото това беше коалиционно договорено. Другото неясно как се появи. Сега разбирам, че хората могат да си променят мнението, но разликата е от няколко дни, и по някаква неясна причина е свързано с БНБ. Аз също не намирам логическа връзка между двете неща, просто не намирам. По същия начин можеше да е свързано със Закона, който приехме днес – за премахване на Спецсъда и прокуратурата. Всяка една такава връзка е нелогична и е леко, пропускам термина, защото пак ще ме накажат. това е, колеги, трябва да изберем едно от двете. Ние сме наясно кое е първото предложено и одобрено от всички, предлагам Ви да спрем да правим панаир на опозицията и да гласуваме първото решение. Благодаря.

Записвам за изказване Йордан Цонев и Ива Митева. Господин Ананиев? Процедура. (Шум и реплики.)

Вицепремиерът Караджов беше до мен, когато направихме последната редакция, също така колегите вносители са били, когато се подписаха с редакцията, която ние внесохме тук, така че да се правят някакви внушения къде какво е писано, няма нужда да се правят такива внушения. Ето (показва) вицепремиерът е тук, може да отговори дали е бил там, когато се е случило или не се е случило. Също така, за да подпишеш един доклад, той трябва да е готов. Благодаря.

събрание, което по Конституция е върховният орган на властта в тази държава, и всичко, което правим, се лепи на този орган, не на нас. На нас – ясно, ние ще си отидем, други ще дойдат, но да не се чудим, че рейтингът на парламента… Всяка нова власт казва, че рейтингът се дължал на предишната. Не, не, дължи се на това, което правим всички тук. Аз съм много благодарен на господин Йорданов, че внесе тази яснота, защото от няколко дни – и вчера в Бюджетната комисия, аз лично недоумявам какво става. Няма ли в България изпълнителна власт, та парламентът трябва да става конвент? Нали разбирате, колеги, сериозно говоря, при това и вчера в Бюджетната комисия го казах, ние не сме опозиция на решаването на този проблем. Не търсим по чия вина той е създаден, защото камионите бяха отвън. Обаче може ли един проблем да бъде решен, като се сгази цялата правова рамка на държавата от Конституцията през законите? Може ли ние да започнем да изпълняваме функциите на изпълнителната власт? Питах вчера, питам и днес. Не че няма решение да стане пак по този начин, защото има създаден проблем – в края на изказването ще Ви кажа как можеше да стане, да му прилича и все пак по някакъв начин да е спазена Конституцията и разделението на властите. С това решение ние ставаме страна като парламент в договорни отношения между възложители и изпълнители, както искате ги наречете, има тук толкова качествени юристи – това, първо. Второ, това не стига, ами започваме да решаваме детайли от тези отношения. Например колко процента да бъдат платени, кога да бъдат платени, кое в тези договори е корупционно и кое не е? Това не чух нито един човек, нито един Не се ли сещате, че кое е корупционно, тоест законно или незаконно, кое може да бъде инкриминирано, защото корупцията е криминално деяние, не се ли сещате, че Конституцията не ни е дала това право, минава ли Ви през ума? Не е дала това право на никаква комисия по противодействие на корупцията. Тя може да контролира изпълнителната власт тази комисия, и то през решение на пленарната зала, и да приемаме антикорупционно законодателство. Съдебната система, съдът е този, който казва кое в един договор е корупционно и кое не е, а кое е законно и кое не, го казва арбитражът. Какво правим ние? И така весело, и със: Вие сте виновни. Не, Вие сте виновни. Ама как, първото, дето го внесох, то беше окей, ама второто… Нищо не е окей в това решение, защото то променя разделението на властите и гази Конституцията. Не говоря въобще за законите – тук е ясна работата. Има проблем. Колегата Караджов ни го каза какъв е, даже самият той каза: „Не плащането е проблем, проблемът е как да продължа договорите, защото нямаме право на анекси“, а ние не само че ще бъдем страна, не само че ще се опитваме да решим проблема, но и за в бъдеще всяко плащане по тези действия ще става след изрично решение на Народното събрание. Междуведомствената комисия ги разглежда, внася ги във въпросната Комисия по противодействие на корупцията и после те ги внасят в Народното събрание. Народното събрание казва: 50 лв. на този, на този без пари, да ходи гол и бос, както се казва в онзи Ние го решаваме, нали разбирате? Не е министърът на финансите, не е принципалът, не възложителят, Народното събрание. Защо? Нека някой да ми каже защо. Как можеше да изглежда, за да не Ви отнемам от времето, това решение, как можеше да изглежда, за да помогнем на изпълнителната власт? Примерно ад хок Ви го казвам: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията, като взе предвид създадената критична ситуация с поддръжката на критичната инфраструктура на България според Закона Закона за националната сигурност, като взе предвид, че трябва да бъдат платени така, така – няколко неща в диспозитива РЕШИ: 1. Задължава Министерския съвет, респективно съответния възложител, да сключи анекси за продължаване срока на договорите, които са по поддръжка на тази критична инфраструктура, до провеждането на конкурси и сключването на нови договори.“ Ето Ви я точка първа. Въпросът с анексите им го решаваме ние, защото дали е правилно или не, в този случай имаме критичен момент. „2. Възлагаме на изпълнителната власт – на Министерския съвет, дали ще е в лицето на Министерството на финансите, дали ще е в междуведомствената комисия – да извърши всички плащания, проверки на договорите и всички плащания, които реши, че трябва да извърши. да извърши. 3. Да докладва свършеното в Народното събрание.“ Може и в Антикорупционната комисия, ние може да преценим какви са действията по линия на парламентарния контрол на изпълнителната власт по това решение. по това решение. Ето Ви решение, което може да бъде преглътнато, защото все пак има рамка, има спазване на Конституцията и ние възлагаме на изпълнителната власт да си свърши всички онези неща, които Конституцията им е дала като правомощия и като задължения. Тя затова и се нарича изпълнителна власт. Защото тук има и още един момент. Тези 50%, които ще платим на някакви компании – не ги знам кои са, не знам защо 50%, а не 20 примерно, или не 30, ако някой от тях тръгне – чисто хипотетично говоря, да обжалва това решение да им бъде платено 50%, нали се сещате, че в съда юристите на принципала, възложителя, ще кажат: „На какво основание?“ „Ами на основание решение на Народното събрание.“ Не на основание на договора между принципала и съответната фирма, а „на основание решение на Народното събрание“ и мачът свършва в съда. Разбирате ли? Така ние скипваме правото да се обжалва едно решение на изпълнителната власт по един договор, защото ние се произнасяме, а ние сме малко по-особена институция. Затова аз Ви предложих вчера на Бюджетната комисия, и сега Ви го предлагам: може да се приеме такъв текст и ще го приемем с относително по-голям консенсус – хайде да не е с консенсус, с голямо мнозинство, ние бихме подкрепили такъв текст, ако той има онзи вид, който му подобава. Какви проценти ще казваме ние, колко да плати министърът на финансите? Ами като е станал министър на финансите, той ще определи процентите, и принципалът и ще си носи отговорността за това. решете го Вие, за да мога аз да ги накажа, защото са корупционни схемите.“ Докажи, че са корупционни, накажи ги и си носи отговорността, откъде накъде Народното събрание? Съжалявам. Дайте да пазим малко авторитета на тази институция. Благодаря

Искрен Митев за втора реплика. се съглася с голяма част от Вашата теза и доводите, които изложихте. Вие зададохте въпроса: защо 50%? Ние също си задаваме този въпрос. Може би отговорът е: защото толкова пари има. Другите пари ги няма. Толкова пари има в момента. Задавате и друг въпрос, на който не успях да чуя отговора. Въпросът е: защо ще се разглежда от Комисията за противодействие на корупцията? договор, който е облигация между страните, знаете Pacta sunt servanda, че трябва да се изпълнява, дори възложителят да бъде прогласен за корумпиран, дори представителят на изпълнителя да бъде провъзгласен за корумпиран след години, облигацията остава. Държавата ще продължава да дължи заплащането на дейностите, които са извършени така, както е казано по точка 1.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ако ще си говорим истината – истината е, че когато един от четирите коалиционни партньори говори против другите трима от трибуната, а опозицията бурно му ръкопляска, това е тревожно за всички български граждани. От друга страна, разбирам много ясно защо ГЕРБ не иска никакъв контрол върху тези средства, разбирам защо ДПС не иска никакъв контрол върху тези средства – за да могат през определени фирми те да потекат към едни партийни касички. Разбираме го това. Само не разбирам защо господин Караджов и защо ИТН също не искат да има контрол върху тези средства? Нека да има контрол върху тези средства. Даваме половината веднага. Нека върху другата половина да има контрол. Благодаря. (Шум и реплики.)

Още от месец февруари съм инициатор на Междуведомствената комисия между Министерството на регионалното развитие и това на Финансите, която, да Ви кажа, ден и нощ проверява тези договори за нередности. Така че да ми казвате, че аз не искам да има контрол е лъжа. Още в неделя – в предаването по bTV, мисля, че беше, казах, че няма как да не съм съгласен с това повече комисии и повече органи – особено орган, какъвто е Народното събрание, най-висшият орган в нашата страна, да проверява тези сделки, тези възлагания. Това са неща, направени преди мен. На нито един човек от моя екип подписът там не стои. Няма никаква причина да не бих искал те да бъдат проверени от Народното събрание. Напротив, бих искал и тук декларирам, че искам, колкото се може повече комисии да проверят тези сделки, за да стане ясно, че това, което експертите на Междуведомствената комисия ще извадят, но тя е назначена пак от двама министри от коалицията,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Към господин Желязков, благодаря за репликата. Все пак, Вие сте един блестящ юрист. Имате право да ми направите такава реплика. Приемам я. Неслучайно казах, че министърът на финансите трябва да реши колко и кога, във връзка с това с какво разполага бюджетът и какви са възможностите. Там има възможности за договаряне с фирмите и за разсрочено плащане. Много възможности има. Моята бележка беше това да не го прави Народното събрание, а да го прави изпълнителната власт. Към господин Митев. Уважаеми млади колега,

неправилни обвинения, хайде да не използвам по-тежка дума. Нито сме възлагали, нито сме подписвали, нито сме били част от управляващото мнозинство, нито ме вълнува коя фирма колко иска и колко има да взема. Вълнува ни Конституцията, вълнува ни законността, вълнува ни институционалността. Мисля, че от първия ден на работата на това Народно събрание се старая да Ви го показвам, лично аз. Не за друго, а защото считам себе си длъжен да го правя. Все пак това е бъдещото на Народното събрание – голяма част от Вас, това е бъдещето на българския политически живот. Да излизате тук и да говорите: защото не искат. Напротив, искаме – искаме да се види кой какво е правил и как, но да го правят органите, които по Конституция са оторизирани, а не да го правите Вие, защото така Ви е казал Асен.

Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Оставям тази книга тук. Няма да я цитирам. Допускам, че Вие всички Господин Цонев, с огромното ми уважение към Вас, разбирам желанието да намерите изход от ситуацията, в която така са се вкарали сами колеги, в рамките на някаква конституционна правна рамка, само че чл. 86 от Конституцията казва, че Народното събрание приема решение, което не им помага. Ще кажа какво мисля, че може да им помогне. Преди това ще кажа, че няма земна сила на света, която да ме накара да гласувам подобни решения, редактирани – както искате редактирани. Няма такава сила. Имам някакво реноме, някакъв респект и нямам намерение да ги жертвам. Искам да кажа нещо друго. Вчера сутринта, по време на някакъв дебат, разменихме реплики с господин Гюров и аз казах казах може би нещо неуважително за него. След това ми стана криво и намерих начин в кулоарите да му поискам извинение и той ми каза: окей, няма проблем, случва се, простено е. И на мен ми олекна. Казвам го, защото, когато сгрешиш, е добре да поискаш прошка, когато кажеш някакви неправилни думи, е добре да поискаш прошка, да се извиниш и ще ти олекне, и нещата ще започнат да ти се получават.

хиляда пъти се повтори: договорите са нищожни, договорите са незаконни, договорите са унищожаеми. И господин министърът се вкара в един улей, от който няма излизане, вкара се и Министерският съвет, вкараха се всички. В момента се опитват да вкарат и Народното събрание. При положение, колеги, че отговорът е: договорите не са незаконни. Не са! И ако кажете, че договорите не са незаконни, незаконни, не искам да се извините на моите колеги от ГЕРБ, но ще го подразберем, и ще видите как ще Ви олекне, и този проблем ще отпадне от само себе си и няма нужда да приемаме никакви решения. Тоест Вие ще ги приемете, ние няма да ги приемем. Няма нужда да ходим после на Конституционен съд и Конституционният съд да Ви казва какво мисли. Единственото, което се иска, е думите да се вземат назад, защото те бяха неверни, манипулативни, подвеждащи, пиарски. Те имаха за цел да дискредитират някакъв политически противник в някакъв политически дебат и нямат нищо общо с този учебник. Нищо общо! Така че моята препоръка, алтернативна на препоръката на господин Цонев, вземете си думите назад, признайте, че тези договори са редовни, признайте, че не са незаконни, и ако искате се извинете, и всичко ще тръгне по реда си. Уважаеми господин Чолаков, уважаеми колеги! Вие си прибрахте учебника, но на мен много ми се искаше да извадя и да сложа тук една разпечатка на Закона за устройство на територията. Защо? С това допълнение ще направя казуса още по-сложен. Само че той животът понякога е сложен – не е черно-бял, не е манихейски. Понеже освен темата незаконни договори се вкара и темата незаконно строителство, Впрочем, ако това е вярно, ако някой за нещо възложено като текущ ремонт си е позволил да строи, ако това е вярно, господин Министър, това е незаконно строителство. Строеж без надлежно издадени строителни книжа, без разрешително за строеж е незаконно строителство. В този смисъл, преди да платите на някого, ако има такива случаи, Вие първо трябва да съборите построеното. В този смисъл предлагам да разширим разговора, господин Чолаков, да направим комплексен правен анализ – освен кое трябва да се плати, да изчистим и кое трябва да се събори. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, дами и господа народни представители, уважаеми господин Чолаков! Ще дам малко факти относно законността на договорите. Пред мен е една таблица как на 20 ноември 2019 г. една фирма със съкращение ЕП сключва договор за 18 млн. лв., след което с допълнителни споразумения нарастват на 320 млн. лв. Същата тази фирма печели друга обществена поръчка на 21 октомври 2019 г. и от 28 млн. лв. по обществена поръчка договорите набъбват с 266 млн. лв. не е много увеличението, и още една фирма ДЗЗД, която на 14 юни 2019 г. сключва договор за 23 милиона и нараства на 200 млн. лв. Дотук добре, всичко е законно. Същите тези две фирми обаче участват в консорциум в строителството на лот от пътя Мездра – Ботевград, същите тези две фирми. Тук пред мен е едно допълнително споразумение от датата 29 декември 2020 г., тоест почти при идентичен период от време, които две фирми сключват това допълнително споразумение, като те изрично правят всичко необходимо, за да докажат наличие на непредвидени обстоятелства, представляващи основание за прилагане разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно, че не може да се надвишава 50%. И какво се получава сега? Две фирми по едно и също време почти, при едно и също законодателство, при едно и също управление на Агенция „Пътна инфраструктура“, под едната обществена поръчка познават Закона за обществените поръчки и спазват ограничението му за 50%, обаче от договорите за текущ ремонт и поддържане това ограничение не важи. Толкова по отношение на законността на Вашите договори.

Господин Чолаков, ще се съглася с Вас, ситуацията наистина изисква извинение и прошка, но изисква извинение от хората, които подписаха договори за 770 милиона, а възложиха поръчки за 3,3 милиарда. От хората, които умишлено заобиколиха Закона, като възложиха основни ремонти, прикрити като текущи,

Това е учебникът по облигационно право на професор Кожухаров. Предполага се, че всички юристи са го учили. Всяка професия, в която работят непрофесионалисти, в смисъл, всеки човек, който работи някаква професия и не е професионалист, е опасен – обществено опасен. Ние в момента наблюдаваме как непрофесионални юристи стават обществено опасни. Събаряме в момента, както господин Цонев одеве каза, конструкцията на правото. Просто я събаряме пред очите на целия парламент и на цялото общество. Моите колеги, които ще говорят след мен, ще вземат отношение по съществото на милионите. Аз, доколкото знам, колеги, това са рамкови споразумения… (Реплики.) Това са рамкови споразумения, напълно законни. Сега, това, което искам пак да кажа, колеги, в отговора си, защото явно, в дупликата си, защото явно някак си остава неразбрано. Ако един договор е незаконен, той е нищожен. Възложителят, в случая изпълнителната власт, би трябвало да има юристи, които знаят как се процедира и по какъв начин този договор се прекратява. Отговорността вече дали има наказателноправна, гражданскоправна, каквато и да има, тя е вече друг въпрос. Но този договор се прекратява. Разбирате ли, колеги, това е, като кажеш думата „договорът е незаконен“, ти автоматично казваш „той е нищожен“

в твърдението си, че договорите са незаконни, защото иначе щеше да изпълни тези действия и този разговор щеше да е приключил отдавна. Ако Министерството е неуверено, че договорите са незаконни, значи те не са нищожни, значи те са в сила, значи те трябва да се изпълняват. Ако искат да ги ревизират в Министерството, има начини, по които да ги ревизират, и защо изобщо трябва да занимава народното представителство с този въпрос? И пак да кажа: да опъва нервите на все още останалите професионални юристи до скъсване и да хвърля този срам върху Народното събрание. Да признаят, че договорите не са незаконни, а те не са, и проблемът Ви е решен, колеги, и ще Ви олекне.

защото според мен се смесват два казуса. По отношение на нищожност или унищожаемост сме говорили единствено по казусите, свързани с ин хаус възлагането. По отношение на договорите за текущ ремонт и поддръжка, никой в изпълнителната власт и в комисиите, в които съм се явявал, нито мисля, че дори Настимир Ананиев, който е председателят на Комисията, никъде не е твърдял, че става дума за незаконни договори. Става дума точно за обратното. Договорите за текущ ремонт и поддръжка са законни, те са действащи и в момента точно по тях се извършва зимното поддържане и аварийно-възстановителните ремонти. Това са двете единствени дейности, които са оставени да действат по тези договори. Договорите са законни и действащи, защото са сключени в резултат на проведени конкурсни и състезателни процедури по силата на Закона за обществените поръчки. Те са били обжалвани пред съда, минали са на три инстанции повечето от тях и са влезли в сила, и чак тогава на тяхна основа са сключени договорите. Единственият проблем, който е намерен в работната група, назначена със заповед от септември 2021 г., за за проблемен в тези договори, както каза господин Ананиев, е надхвърлянето, значителното надхвърляне на техния обем, заради което те са били прекратени. от договорите изтичат сега на 29 април, а всички останали изтичат на 30 юни. Ето защо, докато все още всички договори са действащи, има вариант, в който да се върне старият обем на договорите, тоест оригиналният обем, с който са били сключени, и да се удължи срокът им, докато приключат обществените поръчки, които са в ход, и бъдат сключени договори с новите изпълнители.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Чолаков, този учебник е много остарял. Мисля, че вече не е актуален.

и мисля, че след като е разпределил това решение в Комисията по конституционни и правни въпроси, тази комисия трябваше да реши проблемите, а не да ги задълбочава. За съжаление, председателят в нарушение на Правилника разпределя това решение на Комисията по конституционни и правни въпроси седмия ден, след като то е внесено. Съгласно Правилника решенията се разпределят в тридневен срок от постъпването им в Народното събрание. Това се е случило на 1 април. На 4 април евентуално, ако приложим по аналогия процедурата за законите, е могла някоя комисия да възрази и то да бъде допълнително разпределено на някоя комисия – това също не се е случило. Изведнъж възражение се появява на 6 април в 17,06 ч., онази прословута сряда, в която беше дадена инструкция депутати да не влизат в комисиите. Тогава, когато в четвъртък сутринта точката беше в дневния ред на Народното събрание. На седмия ден това решение е разпределено на Комисията по конституционни и правни въпроси, без ръководството на Комисията да е запознато. Председателят на своя глава, изрично написано в писмото до председателя на Народното събрание, ще Ви го цитирам: считам, че е необходимо. Той счита, че е необходимо, когато е пръв сред равни, когато има ръководство на Комисията и тя организира нейната дейност и когато по Правилник това може да се направи само по искане на заинтересованата парламентарна комисия. Комисията по конституционни и правни въпроси не е уведомен за това искане на председателя на Комисията по конституционни и правни въпроси. Щях да се съглася и да замълча, ако може би това беше направено с цел да се защити общественият интерес. За съжаление, това беше направено с цел някаква процедурна хватка. За съжаление обаче, това, което видяхме в Комисията по конституционни и правни въпроси, беше приемането на едно решение, което изцяло противоречи на Конституцията и което изцяло противоречи на нашето българско законодателство. Решенията на Народното събрание, колеги, могат да бъдат от нормативен характер и от ненормативен характер, така наречените процедурни решения. Решенията по-скоро имат вид на предписания. Ние в този парламент от първия му ден заместваме законодателството с решения и превърнахме решенията в закони. За съжаление, решението на Народното събрание не може да дерогира Конституцията, нито Правилника на Народното събрание, тъй като то е с ранг на закон. Бих се съгласила, ако това решение беше поне на основание § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника и беше допълващо Правилника на Народното събрание или беше включено в Правилника, за да придобие поне някакъв ранг на закон. За съжаление, и това не е направено. Това, което чета в решението, прието от Комисията по конституционни и правни въпроси, виждам две нови точки, отново в противоречие на Правилника, тъй като решенията се приемат на едно гласуване, там няма предложения между първо и второ гласуване и е недопустимо да се подменят решенията на Народното събрание по същество. Могат да се оттеглят и да се внесат нови, ако вносителите не са съгласни с това, което са внесли. Там виждам, че допълнителните плащания се извършват в размер и на правно основание, одобрени с решение на Народното събрание, въз основа на доклад на междуведомствена работна група и разгледан от Комисията по превенция и противодействие на корупцията.

С какъв акт, как и по какъв начин само въз основа на това решение се допълват правомощията на Комисията, които не са допълващи Правилника – също не ми е ясно. Не знам как ще се приложи това решение наистина. Аз също смятам, че това ще бъде един голям правен проблем. За съжаление, с това решение ние се връщаме в едни години, може би 30 години назад и сливаме държавата, изпълнителната и законодателната власт в едно. Снемаме отговорността от Народното събрание. Казваме, че принципът на разделение на властите не действа, че принципът „власт власт възпира“ не действа. Даваме законодателна власт на решенията на Народното събрание и оставяме всичко в ръцете евентуално на Конституционния съд да се произнесе за противоконституционност на това решение. В случай че бъде прието това решение на Комисията по конституционни и правни въпроси, ние ще внесем решение. И за да бъде последователен парламентът, и за да е справедливо, и за да покажем, че искаме пълен контрол върху изпълнителната власт, тогава ще предложим пълна проверка от временна комисия в Народното събрание на всички задължения, както и одобряване на всички плащания на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет на държавните предприятия и на предприятия с държавно участие в капитала. По този начин ще кажем, че сме честни, че искаме наистина контрол и че това наистина го правим открито и ясно пред избирателите си. За съжаление, колеги, не се гордея с това, което правим днес. Искам да Ви кажа, че не е парламентаризъм тогава, когато не уважавате Конституцията си, законите и Правилника за организацията и

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Митева, нямах намерение да ставам, но Вие споменахте Комисията за противодействие и превенция на корупцията. Мога да Ви цитирам текста, не знам къде видяхте, че ние одобряваме. Ние разглеждаме!

Вие от една парламентарна група ли сте с господин министъра и на едно мнение ли сте, тъй като от Вас чувам: не искаме да се преглеждат от Комисия и от зала тези договори. хайде, малко ще преувелича, но да разберете какво си мисля – прозрачност. А от господин министъра чуваме: нека се преглеждат от когото искат тези договори. Последно, каква е позицията Ви – искаме пълна прозрачност…

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Митева, аз ще Ви направя една кратка реплика. Слушах Ви внимателно и сте направили прекрасен анализ на случващото се дотук. се дотук. Не съм сигурен дали може да се проследи всичко. Аз ще започна оттам, което казахте, за това как се вземат решенията в Народното събрание и как те се редактират, всъщност не се редактират. Но ние в момента разглеждаме няколко варианта с едни и същи вносители. Чухме преди малко, че всъщност реалният вносител на това решение не е изписан, и то по свидетелски показания. Че това решение, което гледаме в момента, и то ще се приеме по други свидетелски показания, е на Правната комисия. Сега ще се гласува решението на Правната комисия, защото се пращат едни есемеси. Погрешка и аз получих такъв. И ще се приеме решението на Правната комисия, а то не е от тези вносители. Не е вносител господин Хаджитодоров, а са тези, които той цитира – Лена Бориславова, Кирил Петков, Асен Василев. Да видим този проект на решение, който е внесен от тримата нови вносители, да бъде оттеглен, да се изкоментира и да се придържаме към парламентаризма, както казахте, госпожо Митева. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Летифов. Господин Ананиев, заповядайте за трета реплика. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Митева, Вие сте един много добър юрист, който аз уважавам, и някой път добре минавате на слалом покрай някои обекти и конкретика. Колегата Камбарев каза нюанса за това, че Комисията само разглежда, тя не одобрява плащане. Вашите думи буквално бяха: одобрява плащане. Комисията не одобрява плащане, тя само разглежда доклада, внесен от междуведомствената комисия. Така че нюансите са много важни, защото иначе хората се подвеждат. Комисията просто само разглежда този доклад. Другото нещо, което казахте относно предложението, което ще внасяте за решение за одобряване на бюджетните плащания. Всъщност ние сме гласували бюджет. Имаме съвсем различен казус. В момента имаме проблем, който вицепремиерът иска да решим – ето, вицепремиерът Караджов тук, той иска да решим този проблем. С бюджета… ние сме си гласували бюджета. Там си отговаря Финансовото министерство за плащанията, които трябва да се правят през годината. Тук говорим за казус, заплетен ей тук от тези колеги и от техните управляващи, който ние трябва да се опитаме да решим. И аз единствено искам да го реша по-бързо заради пътната безопасност. Така че кажете: искате ли да го решим при пълна прозрачност – ние сме парламентарна република, и при контрол от Народното събрание. Защото това е прецедент, това не е нещо, което се е случвало в последните 30 години, защото 12 години са управлявали – всеки знае кой. Ние трябва да разрешим този казус, за да може да започне начисто МРРБ – те вече са пуснали обществените поръчки, и се надявам да почнат. Но няма какво да се правим, че не решаваме проблем, който е завещан от хората, дето Ви ръкопляскат. За мен е важно всъщност да кажете, след като решаваме проблема, трябва ли да има прозрачност и защо да не използваме контрола на Народното събрание, тъй като има прецедент за това нещо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Ананиев. За дуплика – имате думата, госпожо Митева. Благодаря Ви, господин Председател. По отношение на дейността на Антикорупционната комисия, да, аз посочих, че се разглежда от Антикорупционната комисия, но нека обърнем внимание какво пише в началото: „в размер и на правно основание“, одобрени с решение на Народното събрание, въз основа на доклад на междуведомствена група, разгледан от Антикорупционната комисия. Тоест Народното събрание с какъв акт ще излезе? Народното събрание това решение кой ще му го напише? Този размер и основания трябва да бъдат някъде определени и този акт трябва да бъде взет от някого. Е, как? Това трябва да се случи точно в тази комисия, в която отиде – Антикорупционната, тя да приеме това решение и да изготви такова решение, ако тази междуведомствена група не го е направила, тъй като тук не е посочено това, и след това Народното събрание въз основа на това решение да се произнесе. Няма как Народното събрание само тук в залата да си пише решенията. А не знам доколко може Антикорупционната комисия съгласно правомощията ѝ да преценява наистина размер и правни основания за плащания. Наистина това решение няма характер на допълващ чл. 23 от ПОДНС. Затова може би основанието Ви трябваше да бъде някакво друго. По отношение на господин Ананиев – две функции има Народното събрание: законодателна дейност и парламентарен контрол. В коя точно функция попада това решение, че започнах да се обърквам и аз? И по отношение на контрола, който казахте Вие тук това, което виждам в решението, е предварителен парламентарен контрол. Как Народното събрание, когато осъществява предварителен парламентарен контрол, ще осъществява след това парламентарния контрол по Конституция?! Ние го изземваме предварително. Какво ще кажем след това на тези министри, когато предварително ние сме им потвърдили плащанията? Затова казах, че ние, след като тръгваме на този предварителен контрол, след като нарушаваме Конституцията, след като няма закони вече, предлагам да отменим Правилника на Народното събрание. Няма нужда да го прилагаме, виждам, че се работи по собствени правила и правилници, и да започнем предварителния контрол. Затова и нашето решение ще бъде в тази посока, господин Ананиев. Казах го, за да бъдем последователни. Нека да има пълен контрол върху всички органи в тази държава. Благодаря Ви.

Решенията, които ни предлагате, няма как да бъдат санирани във вида, в който ги виждаме. Но въпреки това аз ще си направя труда с цел да изясним още много значителна част от това решение, да обърна внимание, че според решенията – и двете, които предлагате, плащането трябва да се извърши за сметка на гласувания бюджет на Министерството на Обяснете ми по каква бюджетна техника ще плащаме стари договори с бюджета, който изрично е предвиден за възлагане на нова работа, и с какво ще платим тогава новата работа, която трябва да възложим, тоест Министерството да възложи, и трябва да бъде извършена през 2022 г. Просто няма с какво! Отново стигаме до въпроса какъв е източникът. Източникът не може да бъде за стара работа – тазгодишният бюджет на Министерството, освен ако не го бяхме записали изрично в Закона за бюджета за 2022 г., а ние не сме. Тоест нито в парите, които в края на годината предвидихте да се харчат през тази година, нито в Закона за бюджета, нито в Решенето на Народното събрание, с което пак предвидихме да се харчат пари тази година, никъде нямаше предвидени тези пари. позволя в края на изказването си да направя една редакционна промяна, но ще кажа и от какво е обоснована тя. Всички се надявате на актуализация. Най-вероятно актуализацията няма да изглежда така, както Вие мислите, че ще изглежда. Причината е актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, която Министерството на финансите публикува и която няма да стане по-добра, дори и още пет да публикува, тъй като оттук нататък икономическата ситуация ще се влошава и благодарение на Вашите действия. Тя предвижда по-голям брутен вътрешен продукт, но предвижда по-малко приходи, предвижда и по-малко разходи. Е, къде ще вместите Вашите всички щения и цялата необходимост наистина от актуализация и допълнителни разходи?! Просто няма къде в тази актуализирана средносрочна бюджетна прогноза. Така че господин министърът не може да се надява на актуализация. Освен това – освен 1 млрд. и 200 хил. лв., които в момента му трябват, 1 милиард на земеделците също не е осигурен. Там няма преведена на компанията нито една стотинка. Станаха 2 милиарда и кусур. Вие искате от министъра по отношение на неговите функции да реши с 2 милиарда и 300 милиона задача за 4 милиарда и 600 милиона. Той няма как да я реши, каквото и да направи, а и няма право, тъй като не може да харчи от тазгодишния си бюджет за миналогодишни дейности. предлагам следната редакционна промяна и в двете решения, които Вие сте предложили на нашето внимание. На мястото на думите „от утвърдения си бюджет за 2022 г.“, за да бъде бюджетно изрядно, да отговаря на Закона за публичните финанси и Закона за бюджета, предлагаме да бъде заменено с думите „чрез трансфер от централния бюджет“. Благодаря.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Чобанов, аз Ви благодаря, че вместо финансовия министър обяснихте долу-горе как би трябвало да се случат нещата от гледна точка на Министерството на финансите. И ще попитам още веднъж: къде е този човек, заради когото върви целият целият този панаир тук от няколко часа. Защото това е неговият каприз – 50%, пък комисии. Сега ще Ви кажа пък аз в коя комисия съм. Аз съм в тази култова Антикорупционна комисия, която ще разпределя и ще разглежда, както са написали – каквото и да означава това. И нашите колеги от нашата парламентарна група вече се шегуват с нас – членовете, защото ние сме аз, господин Даниел Митов. Както знаете, повечето от Вас, аз съм с театрално образование и с политология. Аз, ако съм искал да разглеждам договори на пътни фирми, щях да бъде в Комисията за регионално развитие и благоустройство, нямаше да съм в Антикорупционната комисия. Господин Митов е също с политология и с международна насоченост. Как ще ни дадете ние да разглеждаме?! Защо не ни предупредихте, когато ни предлагахте да влизаме в тази комисия, че ние ще разпределяме милиарди там и ще разглеждаме, хайде не – разпределяме? Какво ще правим ние там?! В същото време, докато ние разглеждаме 50%, разследваме кой договор какъв е, дали някъде се е строило добре, другаде не се е строило добре, през това време господин Асен Василев няма да го има, а той в друга комисия, други комисари там, ще решават и те 50%, ще ни дават на нас да им разглеждаме техните разследвания! Какво е това чудо? На маймуни ни направихте в този парламент! Аз Ви казвам. Да не говорим колко решения са внесени. И затова към господин Чобанов, то е реплика, но моля Ви, Вие сте в Бюджетната комисия, повикайте Вие министъра на финансите да дойде и да каже той какво мисли по този въпрос, а не да казват някакви хора, които си били общували с него – единият преди една седмица, другият преди две седмици. Къде е този човек? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Биков. Ерджан Ебатин за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Чобанов… Гледам и не вярвам на ушите си, както казваше един известен български професор. Вие предлагате решение, обаче тази вечер задачата е как да няма решение. Това не го ли разбрахте? Под формулата, че се борим с корупцията. Въпросът е как да измислим, че да няма решение?! Защото, видите ли, премиерът, вицепремиерът са решили Народното събрание, българският бизнес, коалиционните партньори да бъдат заложници. И аз не мога да разбера докога ние ще търпим каприза на двама-трима човека, че държавата да е заложник на техните капризи, и българският бизнес. Ето това не могат да решат! Благодаря Ви, господин Ебатин. Заповядайте, господин Ананиев.

Въпросът е друг. Очевидно Ви е ясно, че в централния бюджет пари няма (шум и реплики), не знам защо правите такова предложение за този разход, но аз ще Ви кажа къде има. Всъщност, както знаете, бюджетът на АПИ е 2 млрд. и 400 млн. лв. и той е за 12 месеца.

имам предвид, ако няма обжалване или забавяне и така нататък. Така че пари има в АПИ, не се притеснявайте за това нещо. Не са започнали разплащанията, за два месеца са платили не знам, може би около 30 милиона или нещо такова – 2,4 милиарда за 12 месеца, Вие сте добър математик, ще сметнете, така че няма проблем със самите със самите плащания. А също така, ако се окаже, че има, независимо че няма как, математиката е много проста, цялата сума, която искаме да платим, е 656 милиона, ако не се лъжа, имаме актуализация месец юли, която е заявена, която може да изчисти или да балансира самите плащания, ако има нужда от такива. За момента този бюджет, който е заложен, заложен, заради обстоятелствата и заради това решение, с което искаме да отпушим и обществените поръчки, когато са пуснати, всъщност този бюджет е наличен, парите са там. И може да бъдат, разбира се, до лимитните тавани, и са използвани, но както казах, месец юни, което е след два месеца, можем да направим актуализация, ако има нужда от такава. Аз не смятам, че има нужда, защото заради обстоятелствата, които имаме, няма как да се изхарчат тези пари физически, няма как 2,4 милиарда да се изхарчат. Благодаря.

ЧОБАНОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Биков, аз правя предложение да повикаме вицепремиера по еврофондовете и той да се яви в залата да даде отговор на тези въпроси. Толкова на Вашето предложение. Господин Ебатин, благодаря Ви. Вие изказахте на глас нещо, което всички си мислим, Вие сте абсолютно прав, така е, ще видим докога и как, кого ще търпим. Няма да го изтърпи бизнесът, няма да го изтърпят земеделците, няма да го изтърпят и пътищарите, ако се приеме решение, по което те да не получат нищо, накъдето вървим. Оттам нататък в централния бюджет пари няма, чуваме от представител на управляващите, и аз съм склонен да му повярвам. Той вероятно разполага с информация, че няма пари. Аз съм съгласен, защото и в медиите излезе подобна информация, и тъй като Вие направихте някакво сравнение, алюзия или не знам какво беше, сега пък аз разбирам кой е дал тази информация на медиите. Както Вие разбирате, че аз ползвам чужди думи, което аз никога не правя, аз пък разбирам кой е дал тази информация на медиите и в тази информация пишеше същото – че в централния бюджет няма пари. Има 560 млн. лв. всичко на всичко, след като сме платили пенсиите. Оттам нататък наистина няма нито един милиард за земеделците, няма милиард и 200, няма да има и актуализация, защото пари няма. Когато нямаш пари, не правиш актуализация. Както се вижда в средносрочната бюджетна прогноза, такава актуализация с тези щения, по начина, по който я караме в момента, е невъзможна.

да се чуди защо мястото му било в Комисията по корупция. Наистина неговата подготовка е такава – за нежни и поетични души, и този избор той си го е направил сам, така че да не се чуди. А когато търсеше някого тук, в залата, който да поеме отговорност за всички тези бъркотии, които коментираме в момента, добре е да се огледа наоколо и да потърси в залата тези, които заложиха мината на тези възлагания в годините. Как така от няколкостотин милиона изведнъж порасна над милиард? Не искам да навлизате да навлизате и Вие в сериозна дискусия с колегите по този въпрос, но добре е човек, когато застава на тази трибуна, да се огледа и да анализира всички обстоятелства и причини за възникналата ситуация. Благодаря. Благодаря, господин Генов, макар че това беше по-скоро изказване, отколкото по начина на водене. Заповядайте, господин Балачев, за изказване.

българския парламентаризъм и за върховния орган, чиято основна задача е да прави закони и да направи правилни и законосъобразни закони с оглед на това, което Конституцията ни повелява. Няма да се спирам на това какво направихме със Закона за съдебната власт, но – казах го на Правната комисия вчера, ще го кажа и днес пред Вас: това, което ни се предлага да гласуваме като орган, чиито правомощия са свързани със законодателна власт, и както каза колегата Митева, с парламентарен контрол на изпълнителната такава, ние такова решение, ако Вие всички сте го чели в различните му пет, шест варианта, които се извървяха в последните два, три дена, ще видите, че няма как и нямаме никакви такива правомощия нито съобразно чл. 84 от Конституцията, нито по същия текст от Правилника, нито пък бихме могли да ползваме и § 2 от Преходните и заключителните разпоредби за това, което не е точно упоменато в Правилника, или да приемем, че бихме могли да свършим такава работа. Защото ще си позволя да Ви прочета само диспозитива на това, което Ви се предлага: „Народното събрание“ – тоест ние, законодателният орган, а когато човек гласува нещо, трябва да чете какво всъщност гласува – забележете, „одобрява следните фактически и правни действия“ и по-надолу в т. 1 се говори за „ние одобряваме разплащане“ – не можем да си позволим такова нещо, нямаме такива правомощия и това нещо ще донесе до един нищожен наш акт. Не договорите дали са нищожни или не – това го каза и Чолаков, само съдът може да обяви един договор за нищожен. Дайте да се разберем, да си говорим на юридически език. Всякакви основни твърдения, било то от министър-председател, било от не знам си кого, са недействителни, ако съдът не каже, че един договор е нищожен. Така че нищожни договори едностранно не може да се обявяват. Може да го прекратиш едностранно, но не можеш да го обявиш. В тази връзка аз считам, че с оглед на това ние такова решение не бихме могли и не трябва да приемаме. Ние това, което можем да направим, защото проблем наистина има, ние единственото, което можем да направим, е да заострим вниманието на Министерския съвет, а според мен решението на въпроса е в това Министерският съвет да се събере – дали ще бъде с постановление на Министерския съвет, дали ще бъде с решение, то да реши проблема, който е възникнал между това, че преди една година или преди шест месеца един предшественик на министъра на регионалното развитие е решил да приеме, че ОЛАФ, че вчера какви ли не думи чух, е решил да обяви едни договори да не плаща по тях. Като не плаща, има си неустойки, има санкции и така нататък. И това ще доведе до един голям проблем. Но проблемът ще го реши Министерският съвет, а не ние, защото ние нямаме работа тук. Благодаря Ви.

министър Комитова не беше прекратила тези договори, сега нямаше тук да се занимаваме с цялата тази история, защото в момента се опитваме да направим това, което е прекратила Комитова, да го изправим с някакви анекси. Това се случва в момента, което само по себе си чухме, че е някаква глупост. И вторият ми въпрос към Вас,

Благодаря, господин Тотев. Използвайте фамилиите на хората само. Реплика от Халил Летифов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Господин Балачев, репликата ми е към Вас. Аз съм съгласен с Вас, че е тъжен ден за българския парламентаризъм и за това, което се опитваме да направим като решение – не знам как да го нарека, но ще започна отзад напред. Вие казахте тези съмнения в договорите – тук обаче трябва да се разделят нещата и да се отсеят. От една страна, свършената работа, която е констатирана, и властта, и компетентните органи нямат забележки към това, тя трябва да бъде разплатена. Колегите казаха: това е така, и наесен да се размине, от една страна. От друга страна, това, което не е свършено като работа, има съмнение, да се даде на компетентните органи, те да се произнесат и да се произнесат, тогава има ли унищожаемост на тези договори, невалидност и така нататък. Обаче има и нещо друго. Радетелят на това решение, защото ние все още гледаме по всичките проекти за решения, които са ни предложили едни и същи имена за вносители, но всъщност вносителите разбрахме, че са други. Те твърдяха, че без да се вземат допълнителни заеми, могат да се строят 40 моста на Дунав – 8 милиарда, а ние спорим за 2,3 милиарда, които на практика ги няма, половината са изхарчени. Получихме признание, че пари няма. Това е тъжен ден за българския бизнес, за българската общественост и най-вече за българския бюджет. Много тъжен ден! И накрая трябва да разсеем съмненията, първо, че тук никой не е срещу свършената и справедливо заплатена работа, която трябва да се извърши към всичките пътищари, както напоследък ги наричаме. Никой не е срещу борбата с травматизма и жертвите по пътищата. Никой! В това съмнение не трябва да има. Никой не е срещу защитата на този бизнес и на всички работещи в него, които съвестно изпълняват своите задължения. Но ние трябва да сме против по начина, по който внушаваме и задължение на Народното събрание, и внушаваме, ако щете, и на целия бизнес, и на всички работещи в него това, което те не заслужават от дебата тук. Благодаря. Благодаря, господин Летифов. Има ли трета реплика към Бранимир Балачев? Михал Камбарев – заповядайте за трета реплика. днес е тъжен ден, да, но не мисля, че е тъжен ден за парламентаризма. Мисля, че е тъжен ден за всичко, което беше в миналото.

Преди малко господин Тотев излиза и казва: договорите, които Комитова прекрати, всъщност защо трябваше да ги прекратяваме. Миналата цялата година гледахме как една магистрала

Заповядайте, може да ми обясните после. Вадим си думите от контекста. Не знам, трудно ми е да възприема, че това е най-върховният орган, в който едни хора, които са на годините на баща ми и на дядо ми, се държат все едно са деца от детската градина. Излизаме тук и казваме: господин Ананиев бил казал, че нямало пари в бюджета. Господин Ананиев каза, че няма пари в АПИ.

Господин Председател, уважаеми колеги! Старая се да бъда много кратък. По отношение на Комитова – има един отговор, колега. Призовавам, днес решихте да прехвърлите делата срещу отговорни държавни служители на Софийската градска прокуратура, градския прокурор на София да се запознае с тези материали, защото в тях се съдържа очевидно престъпление. То се казва безстопанственост – членът е 219, и тя трябва да отговаря, защото от прекратяването на договора до днешния ден са изминали вече близо шест месеца, ако не са и повече. При 1 милиард и 100 милиона, ако не ме лъже паметта, задължение, смятайте само колко лихви. А понеже не съм чел договорите, но в тях сигурно има неустойки и тези стоки, защото това са големи договори, на сериозни суми

колега, за какви тунели, за какви мостове говорим. Ние не можем да разплатим това, което е извършено, Вие ми говорите за ново строителство. Съжалявам, не мога да Ви повярвам. Господин Камбарев, вижте, престанете с историята. Хубаво е човек да познава историята. Само че когато докажете, че аз или някой от всичките тези мои колеги имаме нещо общо с каквато и да е била корупция или го установите, че въобще има корупция, аз съм готов да отговарям пред Вас, но ако не го направите – следващата ни среща ще бъде в Софийския районен съд. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моята процедура е да се обадите и да поканите тук финансовия министър и вицепремиера. Няколко колеги в пленарната зала казаха, че пари няма в бюджета. Пари няма и във фискалния резерв, пари няма и в бюджета, пари няма и във Фонда за енергийна сигурност, пари изобщо не достигат. Къде отидоха парите в тази държава? Нали като почнат да управляват, Промяната ще има 8 милиарда допълнително. То не само че няма 8 милиарда допълнително пари. За нищо не са похарчени. Виждате, старите сметки не са платени и пари пак няма.

Уважаеми господин Председател, дами и господа колеги! В изказванията си пред Комисията по регионална политика казах, че бях против включването на точката в дневния ред, първо, защото казах, че считам, че това не е работа на Народното събрание. Следващото, което казах, е, че нямаме достатъчно информация. Взимането на качествено управленско решение изисква пълната информация. В резултат на Комисията от един определен момент от време ни беше предоставен един доклад от специална междуведомствена работна група, съставен от Иван Демерджиев – заместник-министър на правосъдието, до господин Стефан Янев. Докладът е от 1 октомври 2021 г. Ще Ви прочета какво пише в него като едно от заключенията. „Съгласно разясненията в практиката на ВКС е прието, че страните по договор, сключен по реда на ЗОП, не могат да изменят същия и да договарят над дейностите, за което е налице влязъл в сила административен акт за провеждане на обществена поръчка и договорът е сключен въз основа на нея. Договор за дейности или работи извън определените със сключения договор, сключен по реда на ЗОП, е нищожен.“ Това, дами и господа, е записано в този доклад от тази специална междуведомствена група до министър-председателя – тогава Стефан Янев. Така или иначе в момента сме стигнали до етап, до който сме в задънена улица. Твърде дълго става времето, в което не се плаща на бизнеса. От може би шест месеца упорито говорим за тъй наречената индексация на единичните цени по договорите за строително-монтажни работи, която също не се случва. Призовавам да намерим начин да се плати – дали ще е чрез решението тази вечер, дали ще е чрез някакъв натиск на Министерския съвет, но считам, че трябва да бъде вече платено, защото става твърде дълъг срокът, в който бизнесът е поставен на колене. Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли реплики към Георги Георгиев? Няма. Заповядайте, господин Ананиев.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, непрекъснато говорим за незаконни договори. Такова понятие, за съжаление, трябва да Ви разочаровам – няма. Има действителни и недействителни договори. Като недействителните договори са или нищожни, или унищожаеми – осем основания за нищожност, шест основания за унищожаемост. Когато има противоречие с императивна разпоредба на закон, това не прави договора нищожен, защото има административнонаказателни разпоредби, които казват какво се случва, когато е нарушена императивна разпоредба, текст в съответния закон. касационен съд е, че нищожност има тогава, когато противоречието със закона се изразява с противоречие, целящо противоправен резултат, а не със самата разпоредба. Това противоречие трябва да бъде прогласено и да бъде твърдяно. А когато се твърди това нещо, всяка от страните трябва да възстанови полученото,

А когато се твърди унищожаемост, колеги, тази унищожаемост се упражнява чрез потестативното право, което внася промяна в чуждата правна сфера. Това също е твърдение. се прекратява договор, което също е потестативно право, се получава друг вид взаимоотношение между страните, а именно обезщетение, което се дължи за извършеното, което е друг вид облигация. Тогава отиваме в хипотеза или на неоснователно обогатяване, или на водене на чужда работа без пълномощия, но при всяко положение страните уреждат отношенията помежду си по един или друг начин. Самото твърдение, че един договор е незаконен,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Желязков, да Ви върна жеста с репликата. Струва ми се, че си губите времето. Тази блестяща лекция по облигационно право не че не я разбират колегите, не че няма юристи, които да го знаят тук моето усещане е такова, и от разговорите с колегите от мнозинството, които съм водил важно е как разбират те целесъобразността, а не законосъобразността. Те смятат, че едно нещо трябва да бъде направено.

да обяснявам, че съм съгласен с тяхното желание да направят еди-какво си, но не трябва да го правят по този начин. Не трябва да го прави този орган. Не става това така, онова и така нататък. Това не е първи случай. Тук си мисля, моля да ми простите, ще го кажа без никаква злоба и без никакво заяждане, че когато държавата и нейните институции не санкционират първото противоконституционно действие, не го санкционират, нормално е да си мислиш, че нищо няма да ти санкционират. Ма защо да спазваш Конституцията, след като ти един път си я сгазил, и какво? Казват ти: да, бе, не си прав. И какво от това, и така нататък. Казвам го без заяждане. Това си мисля, като гледам как искате всичко, което трябва да се направи – ми ще се направи. Какво значение има кой го прави и как го прави? Има огромно значение. Та затова Ви казвам – струва ми се, че и Вие, и господин Чолаков, и други юристи си губим времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Цонев. Има ли трета реплика към Георги Георгиев? Няма. Дуплика желаете ли, господин Георгиев? Не. Петя Аврамова – заповядайте, госпожо Аврамова. Въпреки че не знам кой точно вариант на решение разглеждаме – вероятно и двата, въпреки всички аргументи, които колегите юристи в тази зала изказаха за противоконституционност на решенията, които разглеждаме, искам накратко да кажа предисторията, защото тук бяха употребявани думи – и незаконни, и недействителни, и други, за договорите, които коментираме. Фактите са следните: проведени са обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, сключени са договори – съвсем законни договори, като тези договори нямат пределна стойност. Казвам го за всички колеги, които не са си направили труда да отворят обществената поръчка на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ и да прочетат както документацията, така и самите договори. Договорите имат прогнозна стойност – нямат пределна стойност, и в самата документация за обществената поръчка е написано, че стойността е прогнозна и че ще бъдат възлагани дейности над тази прогнозна стойност. В самите договори също стойността е посочена като стойност – прогнозна, на самия договор. Договорът има петгодишен срок и са фиксирани единствено и само като пределни единичните цени на договора. Искам да подчертая, че това е дейност, която не може да бъде планиране в детайли и няма как петгодишен договор да бъде планиран с конкретни дейности, с конкретни стойности на отделни видове работи. Затова тези договори не от 2018 – 2019 г. и назад във времето – договорите на Агенция „Пътна инфраструктура“ винаги са били рамкови, и винаги са били с пределни стойности на единични цени, които са участвали и в оценката на самите оферти. Крайната стойност, която е посочена в тръжната документация, е прогнозна и служи единствено и само за гаранциите за изпълнение на договори. Предметът е превантивно поддържане, текущо поддържане, зимно поддържане и възстановяване характеристиките на пътя чрез СМР. Задачата е да поддържат пътя в добро експлоатационно състояние и да се осигури безопасност за преминаване на моторни превозни средства, както и да се осигури здравето и животът на преминаващите. Какво последва, уважаеми колеги? През 2021 г. в условията на поредица от парламентарни избори, без избрано редовно правителство, при управление на служебни правителства, при остро политическо противопоставяне, при груба намеса на служебните правителства в предизборните кампании, период, в който цялата държавна машина беше мобилизирана да громи политическия опонент чрез гръмки твърдения за грешни, порочни дейности или действия на предишните управляващи, в това число и незаконни договори

Договорите за текущ ремонт и поддържане паднаха жертва на тази пропагандна кампания за очерняне на политическия противник без мисъл за последиците, без мисъл за състояние на пътища, без мисъл за фирмите и хората, които работят в тях, без мисъл за безопасността на пътя. Някаква работна група решава, че договорите трябва да се прекратят, като дори има изричен текст, че те са нищожни, че трябва да се изберат нови изпълнители, като съзнателно и съвсем нарочно според мен не се разплащаха дължимите суми за реално извършени строителни дейности. Спряха се ремонти на пътищата и всъщност сега наблюдаваме последиците от

Всички мислеха само за едно – как да се докопат до властта и как да изчегъртат ГЕРБ. Какво последва? Изведнъж се сетиха, че идва зима и няма кой да извърши зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. Ражда се гениалното решение да продължат да възлагат дейности по същите тези договори, за които говореха, че са незаконни, които уж бяха порочни, да се разплащат по тези договори независимо от собствените им твърдения, че са изчерпани като ресурс. Правят неуспешен опит да изберат други фирми и стигат до това анексиране на договорите с краен срок на тяхното действие края на месец април и 30 юни. Притиснати от финансови затруднения, с обещанието за плащането на изработеното, фирмите подписват тези споразумения за прекратяване на действащи петгодишни договори. Къде са, питам, принципите за стабилност, за правна сигурност, за стабилност на икономическите отношения без оглед на конюнктурни изменения в резултат на политическо статукво и промени в състава на органите на администрацията? Къде са принципите на правовата държава? Разглежданият днес Проект на решение е правен абсурд, както всички колеги вече констатираха. Това, което ни е представено да гледаме, всъщност е в правомощията и задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на нейното ръководство. хората, работещи в Агенция „Пътна инфраструктура“, ръководството на Агенцията, се страхували да подписват. Те се страхуват да подписват, защото пропагандната машина ги е уплашила. Тази пропагандна машина, която обяви договорите за нищожни. Утре друг министър ще предложи на Народното събрание да вземе решение, с което Народното събрание да му каже на кой да плати и на кой да не плати, с кой да сключи договор. Искам да попитам: защо 50%, уважаеми колеги? Защо предлагате 50, а не 100? Само да Ви кажа, че в подписаните споразумения от орган на държавата от Агенция „Пътна инфраструктура“ са признати за извършени и са признати за дължими сумите, които са в приложение № 3 на всяко едно споразумение. Какво излиза? Областно пътно управление проверява всички документи, за да подпише, че дейността е извършена. Дирекция в Агенция „Пътна инфраструктура“ проверява всички дейности и документи и се подписва, че дейността е извършена. Ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ се подписва, че дейността е извършена. Министър Комитова проверява всички договори преди подписване на сключените споразумения и се съгласява, че тези суми са дължими и дейността е извършена. Там тя се задължава до 30 юни да бъдат изплатени 100%, не 50, не другите 50 след пет години или когато някой ни осъди. Там тя се задължава, тоест държавата се задължава да изплати тези дейности. И на финала се прави още една комисия, която е към Министерството на финансите и частично от Министерството на регионалното развитие, която също проверява всички документи, сертификати, възлагания, актувания и одобрени от Агенцията сертификати. Беше безумно това, което прочетохме – че на фона на всичките тези проверки и Народното събрание, без да има никакви такива правомощия, и комисия в Народното събрание ще проверява вече признати дейности, които са разписани в споразумение с фирмите и тези фирми чакат да бъдат изплатени до 30 юни, а някои до 30 април. Това са, колеги, последиците, когато политическите дивиденти, а не държавническото мислене е водещо. Пълен хаос, пълен блокаж, страх държавните органи да си вършат работата и да си сложат подписа, защото утре пак може да има лов на вещици. Това е резултатът от безумното политическо противопоставяне с всички средства. Това е резултатът от безобразно водените предизборни предизборни кампании. Днешното решение е правен нонсенс и ще остане, ако бъде прието и гласувано в тази зала, в историята на Народното събрание, както и ще бъде врата за внасяне на много такива безумни решения. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Аврамова. Филип Попов за реплика. Настимир Ананиев – втора реплика, Петър Куленски – трета. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Аврамова, ноторно известно е и легална дефиниция е, че договорът е съглашение между две или повече страни, за да се създаде, уреди или прекрати една правна връзка между тях. ето го и съглашението, един малък пример за съглашение, а те са много. Част от колегите казаха тези примери. Годината е 2020 или 2021, строи се път, околовръстен, чиято стойност е 12 млн. лв. за километър, или 12 хил. лв. за линеен метър?! Тази трибуна, която е тук пред мен в момента, е по-голяма от един метър. Представете си 12 хил. лв. наредени тук отпред. Толкова е била поръчката и за толкова е изпълнен този договор. За 12 хил. лв. на линеен метър?! Ето за това говорим. Това е съглашението.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Аврамова,

И аз сега чета Закона за обществените поръчки, чл. 21, ал. 1, който казва: „Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без ДДС, включително предвидените опции и подновяване на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка.“ Алинея 12 казва: „При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС“ и така нататък, и така нататък. Чета и едно решение на СЕС

„Чл. 49 от Директива 2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2014/ЕО 78.10 буква „а“ от тази част“ и така нататък, и така нататък „трябва да се тълкуват в смисъл, че в обявлението за обществена поръчка трябва да се посочват прогнозното количество и/или прогнозната стойност, както и максимално количество или максимална стойност на доставките по рамковия договор и че при достигането на този праг въпросното рамково споразумение изчерпва действието си.“ Та аз се питам, след като Вие сте сключили договори за 700 милиона, при които трябва да разплатите над 3 милиарда,

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Аврамова!

като принципал на АПИ. Всъщност през цялото Ви изложение не разбрахме има ли заобикаляне на ЗУТ, когато сключваш договор за ТРП, а правиш основен ремонт, реконструкция или ново строителство? Можеш ли да променяш обхвата на договора в размерите, които казахме – в пъти? Между другото, господин Георгиев каза: вдигане от 23 милиона на 200 милиона

видях един от Вашите хора в АПИ – Георги Златев, който протестираше. Той е бил началник на отдел „Контрол на пътна поддръжка“ и седеше до фирмите, които е трябвало да контролира – седи и протестира отвън. Няма лошо, граждански права – всеки може да протестира.

Господин Попов, автомагистрала „Люлин“ през 2008 г. струваше 8 – 9 милиона на километър, така че няма какво повече да коментираме. Господин Куленски, Вие прочетохте част от твърденията в един доклад, който за мен остана анонимен, защото е от работна група, всъщност го е подписал заместник-министър Демерджиев, нали така?

имат порок, или нямат – има институции за тази работа, така че да не го изказваме от трибуната на Народното събрание. Господин Ананиев, само да кажа, че този, когото визирате, че е протестирал, много назад във времето е бил в Агенция „Пътна инфраструктура“. Тази Тази каша не е забъркана от нас, тази каша беше забъркана и аз просторно обясних – миналата година по времето на едни предизборни кампании. Никой тогава не мислеше, когато протестирахте и когато говорехте за порочни договори, никой не мислеше, че Вие ще се окажете в ситуацията, в която сте в момента, и ще блокирате сами себе си. Ние го виждахме и го знаехме, но Вие блокирахте сами себе си и най-вече блокирахте фирмите, блокирахте българския бизнес, българските строителни фирми, въпреки че финансовият министър и вицепремиер каза, че ще фалират, ще дойдат фирми от Европа, от целия свят и ще работят с тези хора и с тези машини. Ние искаме българските фирми да работят тук в България, не да бъдат подизпълнители за жълти стотинки и да дойдат фирми от чужбина, защото тези фирми натрупаха капацитет и могат да се справят със строителството на българските пътища. Държавата трябва да има някаква правна сигурност, защото хората още си чакат заплатите, заради това че 2021 г. блокирахте целия процес на поддръжка на пътната

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Аз съжалявам за късния час. Иначе, ако беше по-рано, щях да изтичам до най-близката книжарница, за да мога като господин Чолаков да сложа тук Наказателния кодекс. кодекс. Колеги, ние говорим за облигация, но забравяме за наказание. Облигацията не изключва обаче наказанието. Да, когато някой е строил, ще трябва да му се плати, но когато някой е строил на база договори, които са сключени не съобразно закона, ще трябва да си понесе отговорността. Сега в момента, при положение че има толкова съмнения за такъв тип сключени договори и аз съм сигурен, че някъде там българската прокуратура седи и гледа и в един прекрасен момент ще дойде да проверява, ние трябва да видим какво правим. Пред нас има три варианта за действие. Единият вариант е нищо не правим, който е изключително удобен, и аз разбирам колегите от ГЕРБ защо го искат, защото по този начин Народното събрание си затваря очите. Вторият вариант е първи вариант на решението, което ние предложихме, което казва: тъй като може да има и проблем, нека Министерският съвет намери парите, но това не изключва носене на отговорността на този, който е създал тези договори и е подписал тези анекси, изключва отговорността само на платеца. Вече имате и трети вариант, колеги, при който се появява една група народни представители, които ще изготвят един доклад, който ще се гласува което може би ще означава, че ще отнемем отговорността на този, който първоначално е сключил договорите и анексите. Затова, колеги, внимавайте какво гласувате, а аз лично ще гласувам първия вариант на Решението, което беше предложено. Благодаря Ви.

Господин Председател, уважаеми колеги! Стана ми любопитно – понеже стана дума за престъпление и наказание, и винаги съм наострил ушите като стар пеналист. Колега Абровски, искам да Ви кажа: стига да има виновен, трябва да има наказание, само че има една презумпция за невиновност и Вие трябва да я прочетете в същата тази книжка, която ще намерите утре в книжарницата.

Благодаря Ви, господин Балачев. Втора реплика от Радомир Чолаков. Искам да попитам преждеговорившия, защото той се прави на специалист по наказателно право. Ако Народното събрание случайно вземе да гласува такова решение, в което пише, че тук има едни договори, които май са нещо съмнителни и май нещо незаконни, ама ние ги санираме с това решение, това отговаря ли на дефиницията на организирана престъпна група? Трета реплика към Пламен Абровски има ли? Няма. Дуплика желаете ли, господин Абровски? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Балачев, в моето изказване пропуснах да Ви поздравя, защото от цялата зала Вие бяхте единственият, който спомена чл. 219 от Наказателния кодекс. Да, прав сте, трябва да се докаже и затова споменах в изказването си прокуратурата. Само едно нещо да кажа към колегите тук вляво, които коментират розопроизводители и земеделие. Ако гласувате втория вариант на това решение,

Няма да говоря общо за наказателно право, за облигационно право. Ще коментирам едно конкретно предложение, което имаме за допълнение на Решението. Стана ясно от изказването на министър Караджов, както и на колегите, че в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма предвидени средства за плащане на стари задължения по договорите за текущ ремонт и поддръжка. Поради тази причина министърът на регионалното развитие беше предложил сумата, необходима за разплащане с пътностроителните дружества, да бъде осигурена от централния бюджет с постановление на Министерския съвет – това също се изясни. Така се установява, че следва да се направи изменение на така предложеното решение. Предвид горното, предлагам

за погасяване на задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура“ по настоящото решение на Народното събрание, да бъдат възстановени на МРРБ с актуализация на държавния бюджет през 2022 г.“ Във връзка с предложението за одобряване на всяко едно плащане по всички ремонти в държавата, както колегата Митева в началото на нашия дебат предложи, трябва да се обсъжда вероятно в специална временна комисия по темата. И накрая, в Доклада на Комисията по регионално развитие и в този на Комисията по конституционни и правни въпроси следва да отпадне разделението на букви „а“ и „б“, както са посочени, защото те не са алтернативни хипотези и по съществото си по никакъв начин не обогатяват, нито изясняват смисъла на точката, заради което предлагам същите да отпаднат. Благодаря.

Господин Михайлов, съвсем кратка реплика към Вас. Само да попитам на основание кой член от Правилника правите това предложение?

Това по отношение на Вашия конкретен правен въпрос. Ако трябва да бъдем и съвсем точни, мога да кажа леко шеговито: на същото основание, на което Вие така прибързано поискахте преразпределение на Комисията по правни въпроси на същото това решение. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! В качеството си на член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията и понеже виждам какво ни готвите с това решение, ще си позволя да използвам изказването си, за да задам един въпрос по същество за Решението. И въпроса искам да го задам към вицепремиера, който, между другото, по мое лично мнение е един от малкото или, ако не единственият член на Министерския съвет, който знае защо е там и къде се намира. Ако не, може някой от вносителите да отговори. Може ли да ми отговорите, защо на едните фирми се плаща 100%, а на другите 50%? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Несторов. Желаете ли думата, господин Министър? Заповядайте, господин Министър. уважаеми госпожи и господа народни представители! Има много лесен отговор на този въпрос и той е очевиден разплащания по възлагане на мантинели, на знаци и на маркировка не пораждат никакво съмнение относно това дали представляват текущ ремонт, или е основен ремонт. Всичките тези, които изброих, са точно онези, които се заплащат 100%, тоест тук няма никакво съмнение и комисията, която проверява – междуведомствената комисия, която ги проверява, ги е отделила настрана като такива, по които няма да се извършва по-сериозна и детайлна проверка. Затова няма смисъл – не само че няма смисъл, веднага щом сме убедени в това, сме длъжни да се разплатим с тези фирми, защото законът повелява за всяко нещо, което е изпълнено и което е поръчано, да се разплаща според договора. А за останалите, където имаме съмнение, че има основни ремонти, се извършва детайлна проверка на това какво реално е извършено, това реално извършено на каква цена е фактурирано и дали тя съответства на цените, които са малко пазарни, да го кажа направо, за този вид ремонт. Защото има разлика дали ще правите два квадратни метра асфалт, или ще правите 20 км асфалтиране на път. Единичните цени са различни при двата случая. Нито една от фирмите не възразява срещу тази проверка, между другото. Единственото, което буди някакво, така да кажа, притеснение, това е, че работата върви бавно и тя няма как да е бърза, това са хиляди сертификати. вместо да бъдем неизправна страна и да не плащаме всичко, по-добре е да разплатим една сума, която е прието, че безрисково е 50%, а веднага щом излязат докрай проверките, всеки ще си получи честно от държавата това, което му се дължи, а за останалото ще има някакъв спор най-вероятно. И нищо чудно само за остатъците, тези, за които има спор, със сигурност ще има поне по още едно изплащане към всички фирми, но за спорните части най-вероятно ще се влезе и в съда. Това няма никакъв проблем според мен и затова са 100% и 50%. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ:

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Изказаха се всички юристи в тази зала, дадоха всякакво тълкувание на всички възможни решения, но според мен най-правилното възможно решение го даде икономистът Йордан Цонев,

когато беше внесено тук предложение за плащане по тези договори, заявихме ясно нашата позиция, че първо отговорните трябва да понесат своята отговорност, защото зад тези договори стоят подписи на възложители, защото зад тези подписи стоят подписи на поръчители, тези лица трябва да понесат отговорността за това, което причиниха на държавата, и за това, което причиниха на вече три Народни събрания. На всички ни е ясно каква е била предвидимостта на предишното управление, и най-добре го каза госпожа Аврамова. Предвидени 700 милиона, според нея прогнозни, реализирани 3 милиарда. Пет пъти този министър, вероятно и този Министерски съвет не е бил в час, в течение какво трябва да се случи. Пет пъти по-малко са предвидили! Не един път, не два пъти, пет пъти по малко! Напълно ми е ясно, че каквото и решение да вземем ние, то може би противоречи на много закони, не на един закон. Но ми е напълно ясно, че от утре тези фирми, които бяха дошли тук пред Народното събрание, трябва да започнат да работят и не да започнат да работят, а трябва да ремонтират пътищата. Защото тези пътища са в безобразно състояние и няма кой да я свърши тази работа. И ако ние ще възложим на Министерския съвет, а той да възложи на министъра, аз съм сигурен, че този министър не е толкова глупав и той няма да подпише. И Ви предлагам, ако има един доброволец в тази зала, който е готов да подпише и който твърди, че няма нужда от решение на Народното събрание, и казва, че може да го реши Министерският съвет или министърът, или управителният съвет на АПИ, или управителят на АПИ, един доброволец да вдигне ръка, министърът утре да го назначи за 24 часа за управител на АПИ, да подпише договорите и да се върне пак тук. Понеже всички тези, които твърдите, че няма нужда от решение на Народното събрание. (Реплики.) Той няма да се върне тук. След като го подпише, той няма да се върне тук. Там ще го чака друг човек на друго място. Но аз няма да стана като колеги народни представители от тази трибуна да издавам присъди и да казвам кой министър е нарушил закона и кой не. Това има кой да го казва. Аз казвам, че има сключени договори, не казвам незаконно, но след това възлагани поръчки по тях извън обхвата им, извън това, което е прогнозирал тогавашният министър на финансите господин Ананиев, извън това, което е прогнозирал тогавашният министър на регионалното развитие госпожа Аврамова, извън това, което е предложил Министерският съвет в тази зала като бюджет пет пъти. И за това нещо трябва да се носи отговорност. И на българските граждани, и на фирмите, които протестираха, и неслучайно някой колега каза, че един от протестиращите беше част от екипа на ГЕРБ в Пътната администрация. Тоест този, който е трябвало да контролира и да сключва договорите, днес застава отсреща с мегафона и казва: „Дайте ми парите!“ Защо не си ги взе, докато беше директор на дирекция? Защо не си контролира ремонтите, които възлагаш, а сега идваш казваш: „Дай ми парите!“ Ето на тези пороци ние трябва да сложим край. Трябва да стане ясно кой възлага, кой поръчва, кой изпълнява, кой плаща и кой носи отговорност? Докато 12 години едни и същи поръчваха, едни и същи възлагаха, а сега искат други да носят отговорност, няма как да стане. За трети път питам: има ли доброволец, може и да е познат, може да не е депутат? Господин Караджов веднага ще го назначи още тази вечер да подпише тези договори. И тъй като твърдите, че няма да носи отговорност, мисля, че ще получи и възнаграждение в рамките за един работен ден. Ние ще подкрепим Решението, предложено от Правната комисия, защото считаме, че освен плащането, което трябва да бъде извършено, трябва да бъде упражнен някакъв контрол. Аз съм сигурен, че този контрол няма да е това, което всички очакваме, защото, пращайки го в Комисията по корупция, предварително казваме, че тези договори са корупционно сключени. Не, те са след това корупционно може би изпълнени. Но това коя комисия да го гледа, е друг въпрос. Въпросът е, че трябва тази вечер да вземем решение, министърът трябва да си отиде с решение, с което утре да може да плати 50-те процента на всички фирми. Не само на някои, господин Министър, а на всички по 50%. Другите 50 да бъдат прегледани и ако няма проблеми… Аз не знам защо се притеснявате толкова от тези 50? Спомняте ли си господин Борисов 2009 г., като стана министър председател, господин Дянков извика всички фирми и каза: 10% надолу, иначе не плащам. Спомняте ли си това нещо? И тогава не говорехте за нарушаване на Конституция, на закони, на Наказателен кодекс. Извика ги на килимчето Борисов и каза: който не намали с 10% цената, няма да плащаме. Еми сега правителството казва, който намали 50%, проверка. Да се видят другите 50 къде са отишли, за какво са отишли, и другите 50, ако са на пътя, ако са реализирани в мантинели, в маркировка, в асфалт – ако са там, те ще бъдат платени до 100%. Обаче ако асфалтът вместо 8 см е 4, ще бъдат платени като за 4, няма да бъдат платени като за 8. Спомняте ли си как подскочихте, уважаеми колеги, когато поискахме проверка на 52 точки от магистралите? 52 ядки, да бъдат направени 52 проби – нищо не костваше, нищо не струваше. Цялата механизация стовариха на „Цариградско“ да протестират заради 52 проби, защото имат страх от това какво се е свършило, какво е качеството, колко пари ще трябва да върнат или колко пари ще трябва да вземат. Затова, тъй като вече и напредваме, а гледам, че и времето на групите се изчерпа, пак казвам, ще подкрепим Решението. Надявам се това да е последният такъв акт, който взема това Народно събрание, а и всяко следващо, защото наистина не е работа на Народното събрание да се занимава с тези неща, но няма министър, няма шеф на АПИ, няма управител или директор, който да подпише такова решение. Не от страх, не от внушение. Ето, господин Биков иска.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Свиленски, благодаря Ви, уцелихте точно в десетката. Цял ден Народното събрание пита защо този казус е в Народното събрание, а Вие нагледно обяснихте и разказахте защо. Абсолютно съм съгласен с Вас – който пипне прекратен вече договор, плати по него, няма основание, и вярно казахте, че може да стане клиент на прокуратурата евентуално или на друг орган в държавата. Това не важи за действащите още договори. Именно затова този горещ картоф е пратен, колеги, в Народното събрание, или това, казано с едно изречение, звучи така: Лена, Кирчо и Асен скриха се зад този член!

който казва, че народните представители носят отговорност за техните изказвания, за техните решения и гласувания. Такъв текст няма в Министерския съвет, затова това е тук. И дано да издържи членът, да ги предпази достатъчно. Благодаря, господин Хамид. Има ли втора реплика към Георги Свиленски? Няма. Дуплика, господин Свиленски? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Благодаря, господин Хамид, за репликата. Хубаво е от тази трибуна да се държим уважително към министър председателя, към вицепремиера и към началника на кабинета. Лена Бориславова не е сътрудник на Кирил Петков, а е началник на кабинета му, за тези, които я наричат сътрудник.

така че всеки един от нас, когато гласува, много добре трябва да си направи сметката защо го прави, как го прави и чии интереси защитава. Гласуването по тази точка е единствено в интерес на всички български избиратели, без значение дали са от ГЕРБ, от „Продължаваме Промяната“, от ДПС, защото всички пътуваме по пътищата, а миналата година са загинали над 600 човека, уважаеми колеги. Нека не допринасяме и ние с нашето бездействие за това тази година да бъдат повече от тези 600, които бяха миналата година. Благодаря Ви.

преминаване на няколко метра канализационна инфраструктура, която е за 1 милион, четири преминавания на път на цена 2 милиона и така нататък. Има, между другото, и други скандални неща. Примерно отсечките от автомагистрала

казваме пак, има ли пороци, вероятно има пороци по тези възлагания. Има ли корупция, е въпросът? Да кажем, че може би имаме подозрения, тъй като имаме вече сигнали, които са получени. Даже Антикорупционната комисия преди десет дни е поискала от МРРБ съответните договори, които все още не сме ги получили, но министър Караджов току-що ми обеща, че ще ни окаже пълно съдействие и ще предоставят тази информация, така че пак се надявам, че ще може да направим пълна проверка. В тази връзка е много важно да има контрол върху разплащанията. Да, част от фирмите са свършили вероятно коректно тези тези дейности, които са извършили, вероятно по нормални цени. Не навсякъде може би има такива завишавания на цените, тоест трябва да се направи много добър мониторинг на това, което ще се плаща. Затова трябва да има контрол. Ние не можем да харчим нито един държавен лев, без да видим как той се харчи, дали няма някакви обструкции при възлагането или изпълнението на съответните договори. Затова не съм съгласен с някои от колегите, които казват, че нямало нужда тук да се правят проверки. Трябва да се направят колкото се може повече проверки по съответните договори. Искам да Ви обърна внимание на конкретните споразумения, които са подписани между АПИ и съответните фирми. Обръщам Ви внимание, че това са доброволни споразумения между две отделни страни. тези споразумения тези договори все още не са прекратени. Голямата част от тях ще бъдат прекратени на 30 юни, а няколко договора, мисля, че шест на брой, ще бъдат прекратени на 29 април. Към настоящия момент тези договори все още са валидни.

и съответно да бъдат възложени работите, които е необходимо да бъдат възложени, тоест ние в момента имаме юридически вариант как това нещо да се случи. Проблемът е, че министър Караджов – и аз го разбирам, не иска да поеме този риск, тъй като тези договори първоначално не ги е подписал той, ако той ги е подписал, е нормално да чакаме да поеме риска, но разбираме все пак позицията – как да носи човек отговорност за действията на трети лица, които са правили тези неща, тези възлагания, и са подписали тези договори при други управляващи, без да влизаме в детайли. В случая трябва да намерим решение на този въпрос, така че фирмите, които трябва да си получат възнагражденията които трябва да си получат възнагражденията за свършената коректно работа, да го направят, а тези, които са злоупотребили, да бъдат съответно санкционирани. Искам да Ви обърна внимание обаче на един друг елемент. Съгласно тези допълнителни споразумения срокът на плащане на неплатената работа е 31 декември 2022 г., тоест до края на годината имаме срок да платим на тези фирми. Става въпрос за тези, които са фактурирани или сертифицирани, а съответно за извършената работа, но несертифицирана към момента, срокът е 31 декември 2023 г. Тоест молбата ми е, когато взимаме това решение, което е предложено от Правната комисия, и слагаме съответните суми за плащане, да имаме предвид сроковете, с които АПИ, в случая държавата, се е ангажирала да се разплати с тези фирми, тоест ние ще имаме достатъчно време да направим съответно проверка на договорите и на документите, които са представени впоследствие за втората част на плащането. Когато това бъде направено и проверено, чак тогава да направим разплащането по втората част. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Бачийски.

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато ходя по гори и планини и се срещам с избиратели някъде, много често избирателите не правят разлика между изпълнителна и законодателна власт. Поставят ми въпроси, които не са от моите правомощия, а от правомощията на Министерския съвет. За съжаление, не само избирателите, но и виждаме, че членовете на Министерския съвет не правят тази разлика между изпълнителна и законодателна власт. Една от най-големите критики към управлението на ГЕРБ беше това, че са превърнали Народното събрание в гумен печат, в деловодство на Министерския съвет. Всичко, което хрумваше там на министрите, биваше разпореждано да се гласува в пленарната зала. Нещо подобно виждаме и в настоящата Промяна, която май не е никаква промяна, но виждаме същото продължение – Народното събрание продължава да изпълнява ролята на деловодство на Министерския съвет и даже не просто на деловодство, ами някак си вече започна да забърсва проблемите, които Министерският съвет създава. Корупционни ли са тези договори? Да, най-вероятно са корупционни. Сключени ли са както трябва? Най-вероятно не са сключени както трябва. Проблемът е, че това не е работа на Народното събрание. Народното събрание, ако приеме това решение, всъщност ще даде една индулгенция за всичко, което се е случвало. Това, което трябва да изпълни изпълнителната власт на Промяната тя трябва или да докаже, че тези договори са порочни и съответните лица, които са се облагодетелствали от корупция или са били некадърни и са сключили некадърно тези договори, да понесат съответните наказания. Народното събрание няма тези правомощия и не може да направи нищо от това, освен да разпише една индулгенция за хората, които са сключили тези договори, за хората, които потенциално и хипотетично са се облагодетелствали при сключване на тези договори, и за хората, които потенциално и хипотетично ще продължат да се облагодетелстват от изпълнението и разплащането на порочни договори. В тази връзка – след 16 часа заседание, това, което е моят призив към залата, и това, което ВЪЗРАЖДАНЕ ще направи, е, че няма да подкрепи това решение. Благодаря Ви, господин Дренчев. Има ли реплики към Николай Дренчев? Не виждам. Уважаеми господин Министър, заповядайте, имате думата.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 Извинявам се, че нарушавам така… (Силен шум.) Много Ви моля, ще бъда много кратък, наистина много кратък, но Ви моля за внимание. Искам тук и пред Вас да кажа, че нещата наистина са критични и че наистина е необходимо да вземете решение тази вечер – и много Ви моля да вземете решение тази вечер, независимо кое от решенията, но много Ви моля, стигнете до решение, защото утре няма как да възложим закърпването и на една дупка по българските пътища. Ежедневно получавам стотици съобщения от български граждани, които питат какво става. Те не следят нашите дебати, те не следят проблемите, които са наследени, проблемите колко са сложни, които трябва да бъдат разплетени. Те искат да се оправят пътищата. Затова много, много Ви моля – вземете решение тази вечер. Много Ви благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ще бъда много кратък. Късно е, уморихте се. Приемете моето изказване, господин Председател, и като някаква реплика към Вас. Солидаризирам се с това, което каза министърът, че трябва да стигнем до някакво решение тук, но едно от предлаганите решения, уважаеми колеги, според мен, което е на ПП, предполага да превърнем нашето събрание в конвент. Повтарям тази дума, използва я почитаемият господин Цонев. Наистина Вие, господин Председател, като председател на парламента, който аз искрено уважавам – капка ирония не влагам в това, би трябвало да охранявате функцията, смисъла на нашата на нашата дейност и смисъла на нашето пребиваване тук, тоест този законопроект, който предвижда ние да взимаме решения по конкретни действия на изпълнителната власт, да ги одобряваме тук – конкретни казуси и конкретни договори, това е конвент. Нещо повече, той освобождава от отговорност – каза се вече няколко пъти тук, страните от съдебна отговорност, освобождава ги от възможността да спорят помежду си и вменява на нас отговорности, от които не се страхуваме, но те не са наша работа, те не са смисъл на Народното събрание. Така че според мен Вашето назначение като председател на Събранието и пръв между равни сред нас е да не допускате изобщо до гласуване този Законопроект. Благодаря Ви. Има ли реплики към Любен Дилов? Няма. Депозирани са проекти, няма как на своя глава да ги да ги оттегля или да не ги подлагам на гласуване. При липсата на повече желаещи за изказване прекратявам дискусията. Както уточнихме още в началото на дебата,

Първо е Проектът на решение, както е според редакцията на Комисията по конституционни и правни въпроси, тъй като той е най-широк по обхват и обхваща по съдържание останалите два. След това, ако не бъде приет, тогава ще преминем към гласуване на Проекта на решение, както е по Регионална комисия, тъй като той пък на свой ред обхваща Проекта по вносител. И вече, ако и този на Регионална не бъде приет, тогава отиваме към Проекта по вносител. го уточнихме още в началото, но преди това редакционните поправки. Редакционните поправки до момента са от Петър Чобанов и Андрей Михайлов.

В т. 2 относно „реално изпълнени“ – след „изпълнени“ да се добави „сертифицирани дейности“.

Благодаря Ви, господин Председател. Всички сме уморени вече. Доста дълго време сме в пленарната зала, но аз моля, когато, господин Председател, закриете дебата, а Вие обявихте, че закривате дебата, да не допускате изказвания, било то и във формата на редакционни предложения от един от проектите за решение. В този смисъл смятам, че това е недопустимо, което направи председателят на Правната комисия. Обсъждаме доста дълго време тези проекти за решения. Мисля, че всички аргументи бяха споделени. Моля да преминем към гласуване и не не е нужно допълнително объркване в пленарната зала с предложения, които не са постъпили в подходящо време и съгласно установения ред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Действително беше направено, след като закрихме дебата. Така е. Първо, подлагаме на гласуване редакционното предложение на народния представител Петър Чобанов, което е

думите „от утвърдения си бюджет за 2022 г.“ да бъдат заменени със следния текст: „чрез трансфер от централния бюджет“. Това е редакцията на Петър Чобанов. По този начин текстът ще придобие следния вид: „Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати чрез трансфер от централния бюджет 50 на сто…“ и продължава текстът. Това е

Преминаваме към редакционното предложение на Андрей Михайлов – те са две отделни. Първото предложение е в Проекта на решение в Проекта на решение в редакцията по Регионалната комисия в редакцията по Регионалната комисия и в редакцията по Правната комисия, т. 2 е при Регионалната комисия и т. 3 е при Правната комисия, букви „а“ и „б“, които са оформени като подточки, да не бъдат подточки, а да влязат в основния текст, без промени иначе. Тоест текстът да бъде: „Сигнализация на републиканските пътища“ и без две точки, и без две отделни подточки, а продължава: „до подписването на нови договори“, след това „проведените за 2022 г., но не по-късно от…“. Благодаря Ви, господин Михайлов, за потвърждението. Режим на гласуване – гласуваме предложението на Андрей Михайлов.

е за създаване на нова точка, последна, със следния текст: „Средствата, разходвани от бюджета на МРРБ за 2022 г. за погасяване на задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура“ по настоящото решение на Народното събрание, да бъдат възстановени на МРРБ с актуализация на държавния бюджет през 2022 г.“ Това е предложението на Андрей Михайлов за създаване на нова точка. Моля, режим на гласуване.

Изчерпахме редакционните предложения. Сега преминаваме към гласуване на Проекта на решение в редакция по Комисията по конституционни и правни въпроси. Пак уточнявам, ако бъде приет този проект, няма да подлагам останалите на гласуване. Ако не бъде, тогава продължаваме с Проекта на Регионалната комисия. Гласуваме Проекта по Правната комисия.

Прегласуваме Проекта, както е по Правна комисия, колеги.

Проекта на решение, както е по Регионална комисия. Моля, режим на гласуване. Гласуваме Проекта по Регионална комисия.

Гласуваме Проекта по Регионална комисия.

Гласуваме Проекта на решение, както е по вносител. Моля, режим на гласуване. Гласуваме Проекта на решение

Прегласуваме Проекта на решение по вносител.